Отже, колеги, будь ласка, займайте робочі місця. Чому так мало народних депутатів? Будь ласка, заходіть у зал. Отже, прошу займати робочі місця.

Отже, колеги, прошу всіх приготуватись до реєстрації і прошу зареєструватись для участі у вечірньому засіданні. Прошу реєструватись.

Зареєстровано 351 народний депутат. Вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую відкритим. Колеги, я перед тим як розпочати наше засідання, хочу сказати, що ми раді вітати учнів із міста Нова Одеса Миколаївської області Новоодеського професійного аграрного ліцею – це молода опора нашої держави. І побажаємо їм наполегливості у підкоренні нових вершин. Вони сьогодні в залі, з нами, давайте їх привітаємо. І також з візитом делегація учнів із міста Нова Одеса Миколаївської області Новоодеського професійного аграрного ліцею. Вітаємо наших гостей у Верховній Раді, вітаємо наших учнів. Також я хочу повідомити, що надійшло повідомлення про оголошення перерви від двох фракцій – "Народного фронту" і Радикальної партії. І вони готові замінити перерву на перерву на виступ від трибуни. І від фракцій для виступу до трибуни я запрошую голову фракції "Народний фронт" Максима Бурбака. Будь ласка, пане Максим. Шановні колеги, по-перше, хочу сказати, що щиро вдячний нашим колегам з Радикальної партії Олега Ляшка тим, що надали сьогодні можливість з цієї трибуни оголосити дуже важливу новину. Генеральна прокуратура України нарешті відкрила кримінальне впровадження проти Медведчука. Фракція "Народний фронт" вітає це рішення Генеральної прокуратури. Медведчук послідовно працює в інтересах Росії. Донедавна він мав в переговорному процесі, а може і досі має, напівофіційний статус буцімто для звільнення українських заручників. Складно сказати кого Медведчук більше представляв в цих переговорах: Кремль чи Україну. Точно можна сказати лише одне, що діяльність таких діячів сприяє не звільненню, а захопленню нових українських заручників. Медведчук послідовно виправдовує дії держави-агресора і намагається звинуватити у цій війні Україну. Медведчук закликає до капітуляції, він пропагує федералізацію, а фактично – розчленування України, в якій будуть ворожі анклави, контрольовані з Москви. Медведчук постійно літає до Москви, мабуть, для отримання цінних вказівок від своїх хазяїв. Тепер Кремль фактично офіційно через Медведчука визнав свою причетність до цілої низки так званих телеканалів, зокрема йдеться про канал "112" та News One. Досить! Досить це терпіти! Завдяки небайдужій громадськості і позиції фракції "Народний фронт", Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти кума Путіна Медведчука. Ми ще раз вітаємо це рішення. Сподіваємося, вину Медведчука буде доведено, і цей зрадник отримає належне покарання від української держави. Однак, ми неповинні на цьому зупинятися. "Народний фронт" ще раз закликає парламентські фракції подати свої кандидатури до тимчасової слідчої комісії про втручання Росії у вибори через своїх агентів на кшталт Медведчука. Ми ще раз закликаємо Президента як голову РНБО запровадити санкції проти кремлівсько-медведчуківських телеканалів – "112", NewsOne. Це не медіа, а засоби пропаганди. Верховна Рада відповідну постанову ухвалила. Рішення за Президентом і РНБО. Українці з нетерпінням чекають дієві протидії ворожій агентурі. Слава Україні! Дякую. Отже, колеги, хочу повідомити, ми продовжуємо розгляд постанов з блоку освіти і молоді. Наступний у нас проект Постанови про парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки" (№ 9109). Але перед тим, колеги, я хочу зробити повідомлення. Увага, будь ласка, особливо голови фракцій. Я звернувся до Апарату запропонувати друге читання законів в зв'язку з тим, що ми ще не затвердили порядку тижневого. І Апарат запропонував два проекти закону, які мали би об'єднати зал. Перший з них 6230 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо виплати грошової компенсації на харчування дітей) (6230). І другий – 6656. І в одному автором є Арешонков, в другому – є Литвин. Я просив би провести консультації. І я впевнений, що весь зал підтримає ці закони. І я впевнений, що буде загальна підтримка. Звичайно, я перед тим поставлю на рейтингове голосування, але це буде після того, як ми розглянемо заключну постанову про парламентські слухання. Я наголошую ще раз, я поставлю перед тим на рейтингове. Якщо не буде голосів, я не буду їх ставити на розгляд. Вони короткі. Але якщо це об'єднає зал, ми сьогодні будемо мати шанс ті законопроекти, на яких наполягає комітет, – це друге читання, а я маю право ставити тільки друге читання – сьогодні підтримати і розглянути. Протягом розгляду постанови, я сподіваюсь, всі зможуть провести консультації, змобілізуватись, і ми зможемо підтримати ці закони. А зараз я оголошую про перехід до проекту Постанови про парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки" (9109) і ставлю на голосування пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

На жаль. Але, колеги, я вам нагадаю, до обіду ми теж розглядали по повній процедурі, але, тим не менше, це призвело до того, що ми обидві постанови по освіті і по молоді підтримали. Я впевнений також буде і з цією постановою, що ми зможемо проговорити її детально і прийти до позитивного рішення. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, шановні українці! Ми сьогодні, Верховна Рада України, в черговий раз демонструє дійсно потужний потенціал, який пов'язаний з прийняттям законопроектів, які стосуються освіти України, науки, інтелектуальної власності, збалансованого розвитку людського капіталу. Шановні колеги, в першій частині я хотів би подякувати всім за продуктивне голосування законопроектів 9505 і 9506. Тому що це дозволить суттєво, я скажу так, революційно змінити підходи щодо визначення переможців і нагородження преміями Верховної Ради України, а також стипендіями. Дійсно, під час нашої дискусії лунали меседжі щодо того, що це не зовсім системне рішення, тому що дійсно тридцять молодих вчених отримають премії премії розміром 60 прожиткових мінімумів, а також тридцять – отримають стипендії, які також мають розмір 60 прожиткових мінімумів. Ми це розуміємо, бо відбувається, і ми це бачимо по зменшенню населення України, ми бачимо це з точки зору міграції молоді як за кордон, так і з територій півдня півдня і сходу України. І, до речі, дуже приємно було побачити, як всі політики незалежно від своїх поглядів і незалежно від того, блокують вони трибуну чи ні, але аплодували дітям, які приїхали. Олег Валерійович, я тут звертаюсь до вас особисто. Ми всі аплодували цим дітям. Чому ми їм аплодували? Бо в них ми бачимо, що? Майбутнє нашої України. І ми повинні з вами мати політику, системну політику, бо це і освіта, це і медицина, це і якісна інфраструктура, і тоді люди захочуть залишатись на території України. На жаль, на жаль, ми не маємо системної політики. Тому Комітет з питань науки і освіти запропонував. Шановні колеги, ми не можемо вирішувати окремо освітні проблеми, соціальні проблеми і економічні проблеми, проблеми міграції, проблеми безвізу і так далі. Це системна проблема, і ми її бачимо. От просто подивіться приклад для всіх. Ми прийняли базовий Закон "Про освіту". Добре? Добре. Ми там записали норму дуже важливу для всіх, що після 9 класу діти самі обирають профіль. Це може бути гуманітарний профіль або це може бути технічний, або природничо-математичний. А тепер питання, на яке ніхто не може відповісти. Скажіть, що буде через 7 років? Скільки дітей піде в гуманітарний профіль, природничо-математичний і в технічний? Я вам скажу, що це може бути 1-2 відсотки. А тоді є питання, що буде з інженерними спеціальностями, що буде з IT. Бо якщо ми будемо випускати дітей, які взагалі не знають математики, фізики, хімії, біології, це означає, що яким чином ми будемо поповнювати людський капітал, який буде працювати в цих галузях. Чому ми маємо, в тому числі проблеми по тарифах? Ми маємо проблеми по тарифах тому, що у нас розвиток економіки йде лінійним шляхом. Ми повинні знайти те звено, взявшись за яке, ми зможемо вивести економіку, економіку на інноваційний шлях. І без освіти, без освіченості людей цього бути не може. Але ми можемо мати освічену націю, яку ми ще отримали за радянських часів, бо вчителі підтримують, підтримують, як фронт підтримують, якраз освіченість наших дітей, але якщо не буде медицини, якщо не буде якісної інфраструктури. Тому, Максим Віталійович, я попрошу, можна попросити колегу відійти. Тому я просто звертаюся до вас, зрозуміти. 10 хвилин ми маємо регламент, Володимир Михайлович. Тому я хочу, щоб всі ми зрозуміли дуже просту річ, якщо ми не залучимо коло експертів і не запропонуємо Кабінету Міністрів України зрозуміти, що потрібна системна політика у галузі розбудови людського капіталу, щоб ми добилися того, щоб зупинити міграцію молодих людей, щоб ми зрозуміли, як зробити, щоб розвиток людського капіталу по регіонам був збалансований, щоб ми не мали ситуацію, коли з південних і східних частин України від'їжджало до 70 відсотків наших випускників, інакше ми будемо здавати позиції Росії, ми будемо звільняти регіони, які межують з Росією, від освіченості, а освіченість – це є якраз соціальний ментальний імунітет імунітет української нації. Я звертаюся, шановні колеги, до всіх вас з розумінням того, що нам потрібно провести ці парламентські слухання. Оскільки ми з вами три місяці тому провалили ці парламентські слухання і вони 19 грудня не пройшли, ми після консультувань з Апаратом Верховної Ради України узгодили наступну дату – 10 квітня. Це якраз час, за який би ми змогли, і Комітет профільний з питань науки і освіти мав би можливість організувати цю роботу, запросити фахівців з різних галузей України. Бо якщо ми цього не зробимо, я вам чесно скажу, тоді ми будемо навіть із задоволенням продавати кругляк, бо людей освічених, розумних, які можуть створювати стартапи і давати високу додану вартість розвитку України, їх просто не залишиться. Шановні колеги! Ще раз звертаюсь до вас, це не тільки освітянське питання, це питання соціальної політики, це питання економічної політики, це питання медицини, це питання шляхів, по яким, на жаль, вже їхати не можна, бо вони практично зруйновані. Шановні колеги! Ми повинні провести парламентські слухання, зробити відповідні висновки і внести закон. Більше того, я би рекомендував Кабінету Міністрів України на цей час, поки ми не маємо системної, централізованої політики в галузі розбудови людського капіталу, доручити одному з віце-прем'єр-міністрів, і це може бути Геннадій Григорович Зубко, і покласти на нього обов'язки, які би забезпечили на цей час, поки парламент не визначився, як робити цю політику, покласти обов'язки, пов'язані з розвитком, збалансованим розвитком людського капіталу як по територіях України, так і в цілому. Шановні колеги! Це доленосні питання, я розумію – вибори Президента, я розумію – вибори Верховної Ради. Пройдуть і вибори Президента, пройдуть і вибори Верховної Ради, а український народ залишиться, і ми залишимось, і наша відповідальність за те, що ми не змогли сформувати такої політики, буде на нашій каденції. Тому я дуже прошу всіх згуртуватись, знайти політичну мотивацію, відкрити віконце, розуміючи, що є політичні відповідні вимоги, в тому… і економічні до тарифів, все розумію. Але відкрийте віконце, проголосувати за цю постанову і сказати, ця Верховна Рада хоче до закінчення своїх повноважень вирішити питання і зрозуміти, як ми будемо розбудовувати саме цінне, що є в Україні наш людський капітал, нашу молодь, наших вчених, наших вчителів. Шановні колеги! Давайте це зробимо, ще раз звертаюсь до всіх політичних сил, до "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Самопомочі", Радикальної партії України, "Відродження", "Опозиційного блоку".

зауваження до президії від кількох фракцій парламенту, які висловлюють незгоду з тим, що їх представники не змогли з трибуни представити позиції фракції. Тому з радістю дам репліку з місця. Будь ласка. Шановні колеги, визначіться… місця. Олег з місця. Ви порушуєте Регламент, заблокувавши роботу Верховної Ради України. Олеже, шановний пане Олеже, з місця, будь ласка. Шановні колеги, будь ласка, прошу записатися…

Шановні колеги, будь ласка, одну хвилину, репліка, пану Ляшку. Включіть мікрофон з місця, будь ласка. І потім будемо виступати в обговоренні постанови, яку ми зараз дискутуємо. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу звернутися до студентів і учнів Новоодеського аграрного ліцею із Миколаївщини. Це дуже добре, хлопці і дівчата, що ви зараз присутні в цьому залі. Подивіться – пустий зал. Я думаю, що якби ваші викладачі не прийшли на роботу, їх, очевидно, звільнили б з роботи. Я думаю, що якби хтось із вас не ходив на навчання, вас так само б відрахували з вашого ліцею. Депутати парламенту вважають, що їм не треба ходити, працювати, отримують за це зарплати і хорошо живуть. Саме тому ми пропонуємо скоротити чисельність парламенту до 250 чоловік, щоб ходили на роботу, а не байдикували. Ну, і, нарешті, коли ви розказуєте про те, як ви дбаєте про молодь. Для початку подбайте, щоб в цих ліцеїстів, які завтра поїдуть працювати, щоб у них стипендія сьогодні була. Попитайте у викладачів, коли останній раз їм зарплату піднімали, викладачам ПТУ, технікумів і ліцеїв. Якщо ви дбаєте про майбутнє дітей з сільських сімей, з малозабезпечених сімей, відновіть державне фінансування професійно-технічної… заважати президії працювати в парламенті. Шановні колеги, я хочу тільки звернути зараз увагу на те, що ми обговорюємо постанову, де встановлена дата проведення парламентських слухань – грудень 2018 року. І я прошу після нашої дискусії щоби пан Співаковський озвучив ту дату, яка в нас буде вже зафіксована під протокол, під стенограму для обговорення й участі в парламентських слуханнях. Будь ласка, від групи "Відродження" народний депутат Шаповалов.

тоді потрібно звернутися до такої сфери як освіта, наука і культура, сподіваючись, що в такий спосіб можна буде примусити депутатів збігтися до сесійної зали і прийняти відповідне рішення. звертаючись до головуючої і взагалі до президії Верховної Ради України, що частина депутатів, зокрема, Радикальної фракції мають абсолютну рацію, коли вони блокують трибуну Верховної Ради України з вимогою розглянути ключове питання, яке стосується життя всього українського народу, бо якщо будуть непідйомні тарифи, якщо люди будуть вимирати, то говорити про людський капітал, це буде абсолютно зайво. І я вважаю, що є всі правові, регламентні підстави винести це питання на розгляд Верховної Ради України, і депутати мають визначитися, вони підтримують те, що відбувається сьогодні геноцид по відношенню до громадян України в частині непідйомних платежів, коли людям немає за що виживати, а потім будемо говорити про людський капітал. І я розумію, чому вони не ставлять це питання на розгляд. Не ставлять через те, що потрібно буде голосувати, а депутатам провладних фракцій сказали, що жодним чином вони цього рішення не повинні підтримувати. Давайте будемо рахуватися із народними депутатами України. А тому зараз я бачу коли не можуть прийняти жодне рішення – давайте розглянемо проблему освіти, а потім перейдемо до чорнобильців і в такий спосіб примусимо голосувати або спалимо ці законопроекти. Тепер по суті питання, я думаю, що парламентськими слуханнями ми не виправимо ситуацію, хоча я абсолютно підтримую проект цього рішення, бо прийняли недолугі закони в сфері реформування системи освіти, зруйнували той усталений порядок, який був, придумали нові слова, ну, скажімо, раніше говорили: "Любов вчителя до дитини, і це визначає місце і призначення педагога", тепер треба казати "дитиноцентризм". Ввели термін "Нова українська школа", та я пропоную, хто не їздив в "Нову українську школу", подивитися в сільській місцевості, що там називається "Новою українською школою" – килимок і дві подушечки, які вчителька принесла до школи, і один кубик, який прислали нам як гуманітарну допомогу із Голландії. Ми можемо провести десятки слухань, але толку не буде, якщо в нас буде здійснюватися така фарисейська... Зрозуміла ваша позиція. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" позицію представить, фракції, щодо обговорюваної постанови Максим Курячий. Будь ласка, Максим. Шановні колеги, я – на конструктиві. Справа в тому, що ми хочемо подякувати авторському колективу цього проекту постанови на чолі з професором Олександром Співаковським, які знають проблеми освітян не по книгам, не із фільмів художніх, не зі слів політиків, а із власного реального життя, тому що вони є фахові освітяни, які піклуються і живуть цими проблемами щодня. Подивіться яка дуже влучна назва цього проекту Постанови – "Збалансований розвиток людського капіталу: завдання освіти і науки". Це правильно, тому що всім відомо, що найкращі інвестиції в світі в усі часи, на всьому земному шарі завжди були, є і будуть інвестиціями в освіту. Це інвестиції не в минуле, не в спогади, це інвестиції в майбутнє, вже в завтрашній день. І мені дуже прикро сьогодні чути багато слів політиків, які багато говорять про проблеми, але нічого натомість не пропонують: які конкретно кроки потрібно зробити. І в суспільстві давно назріла дуже відверта, нехай серйозна, але дуже відверта і конструктивна потреба для такого діалогу, для таких спорів. І пропонується не зволікати з часом. І враховуючи те, що сьогодні у нас так сталося, освітянський день у Верховній Раді, найближчим часом, через два місяці, вже 10 квітня, як запропонував автор цього проекту постанови, провести цю відверту дискусію і визначити, які головні завдання науки і освіти на 2019 і на найближчі роки. Отже, фракція голосує "за" одностайно. Підтримуємо. Давайте працювати і давайте конструктивно пропонувати шляхи вирішення питань. Держава і політики заборгували перед освітянами. Ви заборгували, ми маємо віддавати ваші борги. Дякую. Дякуємо, шановний колего. Будь ласка, від фракції "Народний фронт" Михайло Бондар представить… А, він передає своєму колезі пану Креміню, Тарасу Креміню передає слово. Будь ласка, пане Тарасе. Тарас Кремінь, "Народний фронт". Ми у цій сесійній залі вже неодноразово обговорювали питання і розвитку людського капіталу, а хочу нагадати, що 2014 року ми навіть створили комісію майбутнього, і це було одне із перших рішень цього скликання Верховної Ради України. А що змінилося за ці роки? Підтримана низка законопроектів, збільшено освітній бюджет. Але, на превеликий жаль, ми не змогли вирішити головне питання: то чи змогли ми капіталізувати інтелект нації; чи змогли ми зосередити наші можливості і ресурси в освітніх центрах; чи зберегли ми наукові школи, а разом із тим і ті розробки, які могли би випередити час. Я хочу нагадати всім нам, що ми не повинні відриватися від динаміки статистики і перемог цивілізованого світу. Одні із таких – це соціологічні вимірювання, які щороку дають надію суспільству на ефективність розвитку. І в тому числі є індекс розвитку людського капіталу. І Україна поступово, але поліпшує ці показники, але тим не менше для того, щоб увійти до десятки найобдарованіших націй світу, недостатньо говорити про це – меду не вистачить мастити вуста. Для цього треба прямі інвестиції в розвиток освіти, науки та інновацій. Але хотів би нагадати про ті параметри, які були закладені рік тому на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. П'ять ключових правил, з яких складається успіх розвитку держави. Це, по-перше, генерування і монетизація інновацій, це фінансування стартапів. Це розвиток людського капіталу, про що ми маємо говорити у цих стінах. Це міжнародна торгівля та інвестиції. Це інституційна система і дерегуляція в діяльності державних структур, а також розширення ринків збуту. Звісно, і в цьому залі ми не вирішимо цієї проблеми, бо нам треба збільшувати дохідну частину за рахунок відкриття нових ринків. Ми повинні навчитися працювати у сфері державно-приватного партнерства. Буквально два тижні тому на засіданні комітету ми обговорювали питання стосовно затвердження програми розвитку аерокосмічного І скільки б ми не вкладали коштів у наші космічні розробки, космічна нація має всі можливості загубити свій авторитет: через те, що нам треба відновлювати виробництво, через те, що нам треба залучати приватний сектор, через те, що нам треба відкривати нові ринки. Тому я щиро сподіваюся, що ці слухання як проект постанови Верховної Ради України будуть підтримані. І що стосується професійної освіти. Я апелюю до своїх колег по парламенту: давайте ухвалимо Закон про професійно-технічну освіту протягом цього скликання, і нам не доведеться точково вирішувати питання окремих училищ і ліцеїв України. Дякую. Дякую, колеги. Я хочу нагадати, що не всі фракції мали… Будь ласка, від "Опозиційного блоку" шановний наш колега Долженков. Будь ласка. Дякую, пані головуюча. Шановні колеги, шановні громадяни України! Зараз знову розглядається законопроект, звичайно, важливий з точки зору розвитку освіти, але не з точки зору її прикладного характеру, тому що це знову ж таки рекомендації щодо парламентських слухань, це знову ж таки відсутність конкретних реальних дій, тобто пусті брехливі балачки, якими займається ця коаліція, яка нічого конкретного, реального, на жаль, не може запропонувати. Чи потрібні ці слухання? Звичайно, вони потрібні. І "Опозиційний блок", як завжди, буде підтримувати будь-які соціальні ініціативи, спрямовані на покращення положення громадян України, становища. Але натомість ми хочемо сказати про те, що зменшення привлекательности саме українського середовища в освітньому середовищі зумовлено не стільки відсутністю уваги з боку держави, недостатністю фінансування, але це, звичайно, є серйозною проблемою на шляху розвитку освіти, стільки відсутності соціальних ліфтів для молоді. Молодь, яка дуже гарно закінчила середні освітні заклади, вищі навчальні заклади, професійно-технічні заклади, вона зіштовхується з таким небажанням з боку держави надати гідну роботу, вирішити проблему працевлаштування. Це по-перше. По-друге, молодь, вона втрачає інтерес до до подальшого проживання в Україні через ту безконтрольність, через те корупційне середовище, яке існує станом на сьогоднішній день. Як би зараз чинна влада не говорила, що вона бореться з корупцією, на жаль, вона її очолила, цю корупцію, і нічого вона нового не запропонувала українському суспільству

головні проблеми, які постали перед українським суспільством, – це встановлення миру та економічного розвитку, до сих пір не вирішені ані цією коаліцією, ані Президентом, ані чинним урядом. І лише після зміни цієї коаліції, після переобрання іншої особи ніж та, яка займає посаду Президента та Прем'єр-міністра, через встановлення миру та впровадження розвитку ми можемо вже говорити про певні перспективи і для молоді, і для розбудови економіки, і для всього українського суспільства в цілому. Дякую. Дякую. Шановні колеги, чи всі фракції, групи мали можливість взяти слово для обговорення постанови? Дякую. Отже, зараз тоді у нас відбувається запис на виступи від народних депутатів України. Маємо на це 15 хвилин. Будь ласка, колеги, прошу записатися. І я хочу звернути увагу всіх депутатів, що автор постанови народний депутат Співаковський пропонує, щоби ці слухання відбулися 10 квітня. Якщо ми проголосуємо цю постанову, то зафіксуємо саме таку дату. Будь ласка, народний депутат Барна, вам слово. Народний депутат Барна! Вам слово, народний депутат Барна. Слава Ісусу Христу! Один мудрець казав, якщо ми не будемо вкладати в освіту, то в кінці кінців прийдеться вкладати в розбудову тюрем. І очевидно ті всі проблеми, які стосуються системи освіти, повинні бути висвітлені публічно і особливо потрібно проводити дані слухання для того, щоб представники у влади як і законодавчої, так і виконавчої, так само і присутні чиновники із регіонів, знали про ті проблеми. Бо саме тісна співпраця низинної ланки освіти із органами влади держави дає можливість виробити найбільш успішну, ефективну стратегію розвитку системи освіти, починаючи від дошкільної, шкільної, позашкільної, середньої спеціальної і вищої. І ті проблеми, які десятиліттями накопичувалися в системі освіти України, в змозі почати вирішувати саме існуючим складом Верховної Ради. Ми багато зробили, але поряд з тим ще є ряд інших прецедентів, на які треба звернути увагу. Зараз особливо, як ніколи, потрібно звернути увагу на дошкільну освіту, як ніколи потрібно звернути увагу і на позашкільну освіту, щоби відірвати наших дітей від вулиці, від алкоголю, тютюну, від наркотиків. Нам потрібно звернути увагу на спеціалізовану технічну освіту, середню освіту, тому що потрібні кваліфіковані робітничі кадри. Нам треба звернути увагу також і на вищу освіту, де занадто багато є випускників із низькою кваліфікацією, так як вузи дуже часто – деякі, не всі – перетворились у бізнес-проекти, які заробляють гроші, а якість даного випускника тої чи іншої спеціальності чи вузу є досить таки низькою. Тому, щоб підняти престижність української освіти, зберегти її на тому рівні, яким славилась Україна, особливо у сфері ІТ-технологій, ІТ-сфері, інженерії, прикладних наук, нам зараз як ніколи потрібно звернути спільну увагу як суспільства, так і влади, і самих освітян. І особливо це стосується формування здорової патріотичної розумної нації в школі. Якщо система освіти і предмети на це впливають, особливо у розрізі прикладних наук, то треба звернути увагу на підручники історії. І ще основне – забезпечити і гарантувати обов'язкове харчування всіх учнів всіх класів і школи. І тоді ми будемо мати нашу здорову, освітню, розумну, міцну.... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний пане Барна. І, будь ласка, до слова Тарас Кремінь запрошується. Прошу вас. Тарас Кремінь, "Народний фронт". По-перше, хотів би подякувати нашим колегам за те, що зірвали питання обороноздатності країни, і ми сьогодні вимушені розглядати і, слава Богу, питання, пов'язанні з реформуванням освіти і науки в Україні. І можливо цей день ввійде в історію, що ми зможемо за один день провести стільки надзвичайно важливих рішень. І я би назвав його освітнім днем в українському парламенті. І чим частіше буде таких днів, тим ближче ми будемо наближатися до ефективного результату нашої і парламентської діяльності. А тепер по суті. Було б некоректно, якби на цих парламентських слуханнях ми говорили виключно з категорій української дійсності. Світ пішов набагато вперед. І програми розвитку людського капіталу, які фінансуються іншими країнами світу, які намагаються наблизитися до рівня кращих умов для проживання своїх громадян, для забезпечення комфортним екологічним транспортом, для безпечного середовища, для відпрацювання вторинних відходів і багатьох інших параметрів – це все є результати їхньої гармонії із світом, із навколишнім середовищем і намірами зробити своє життя комфортним, достойним та ефективним. І Україна сьогодні стоїть перед викликом: чи розробляти свою модель, яку ми, на превеликий жаль, так і не змогли вберегти, чи створювати нову. Тому, я думаю, що на цих слуханнях ми обов'язково повинні розглянути нову модель, яка повинна бути і короткостроковою у найближчій 50-річній перспективі, і, звичайно, довгостроковою. По-друге, ми повинні визначитися, хто її буде робити, хто буде виконавцем цих програм. Чи це будуть академічні установи, чи це система вищої освіти, чи це міністерство, чи знову-таки парламент, хтозна. на якому рівні ми будемо запрошувати і залучати до того бізнес. Чи готовий бізнес інвестувати в українську науку, чи не буде ризиків для бізнесу, в тому числі іноземного, вкладати в розвиток українських підприємств. Ми повинні дати їм гарантію і надію на те, що вони зможуть ефективно працювати. Тепер, що стосується видів освіти, вищої в тому числі. Я надзвичайно турбуюся, щоб ми змогли дати шанс технічній освіті. І було сказано немало про невисокий рівень володіння математичними науками випускниками наших шкіл. І це стосується ЗНО. Але давайте не забувати і про суднобудування, і про Миколаїв. Я за те, щоб говорити і про аграрну освіту, яка повинна дати аграрній державі не тільки надію стати стабільним ресурсним і дотаційним джерелом, ми повинні виробляти продукцію і бути конкурентними. Тому я сподіваюся, що ці слухання, які відбудуться у квітні, як ми і плануємо, дадуть відповідь нашому суспільству і дадуть велику надію. Прошу підтримати. Дякуємо. І наступний виступ, будь ласка, Сергій Каплін, вам слово. 16:41:34 КАПЛІН С.М. На вході до Стелленбоського університету в Південно-Африканській Республіці написані надзвичайно мудрі слова: "Для знищення нації не потрібно атомної зброї, потрібно знищити її освіту і охорону здоров'я". Як депутати і коаліція протягом останніх кількох років знищує систему охорони здоров'я і освіту? Призначає неадекватних міністрів охорони здоров'я і недофінансовує освіту і охорону здоров'я. Замість того фракції у парламенті політичних партій не проїдають – прожирають, просто прожирають, витрачаючи на політичну рекламу мільярди гривень, які виділяються з кишені простого українця. Я вважаю, як би ми ці кошти направили на потреби охорони здоров'я і освіти, підтримку наших вчителів і лікарів, як би ми ті гроші, які перевитрачаються на фінансування і утримання народних депутатів, міністрів, їх заступників і інших членів уряду, направили на стратегічні потреби розвитку української української освіти і охорони здоров'я, толку було б у рази більше. І, звичайно, за ці речі потрібно боротися, боротися в парламенті, біля трибуни, в українських судах, добиваючись результату, але головне – боротися, друзі, треба до кінця. Якби Соціал-демократична партія мала б хоча б 10-15 депутатів, ми би побачили, як після заяви і до кінця, до перемоги вони б на смерть стояли за пенсії, за зарплати, за захист простої людини, за її конституційні права, за її свободи і за її інтереси. А ці всі фейкові блокування, вигравання за домовленістю у судах і таке інше, врешті-решт, призводять до призводять до генерації чергового якісного, корисного для політичних партій популізму, але не для розвитку відповідно охорони здоров'я, освіти і в цілому держави і державності. Тому ми, звичайно, підтримуємо усі спроби, усі намагання нинішньої влади одуматися і направити кошти передусім на підтримку наших дітей, вчителів і лікарів. Але слід пам'ятати, слід завжди пам'ятати, що розвиток охорони здоров'я і освіти не починається з наших пустих папірців, які ми тут здебільшого приймаємо, не з декларацій, а з грошей, з правильним перерозподілом цих грошей на користь учителів, лікарів і інших простих людей, наших селян – всіх тих, хто сьогодні потребує максимального захисту і максимальної підтримки. І тому я закликаю зал проголосувати за цей законопроект, але слід ще пам'ятати одну річ. Вчителям, вчителькам хотілося б вдома в теплі і в добрі, коли не холодно, не в холоді перевіряти зошити, а діткам хотілося б вчитися у затишних, натоплених кімнатах, класних кімнатах у школах. І тому актуальним є питання зменшення ціни на газ, як це передбачено моєю аналітикою моєї команди, в 4 рази. ГОЛОВУЮЧИЙ.

10 квітня. Це питання ми з Апаратом Верховної Ради узгодили. Тепер щодо тієї дискусії, яка зараз відбувається, в тому числі до тих зауважень, які зробив Олег Валерійович. Дивіться, перше. Комітет постійно працює над… разом з Міністерством освіти і науки над базовими вже спеціальними законами про профтехосвіту, про фахову передвищу освіту, про освіту дорослих, зміни і суттєві зміни в систему вищої освіти. Тому наш комітет буде 13 лютого проводити на базі Харківської політехніки велике засідання, виїзне засідання комітету. І я, користуючись нагодою, запрошую всіх, хто критикує, запрошую прийняти конкретну участь, бо там буде 700 людей приймати участь в цьому чудовому місці, яке ми можемо називати студентським місцем, місцем університетів. Далі. Завдяки якраз комітету і вашій підтримці ми в першій частині сьогоднішнього засідання, ми прийняли фундаментальне рішення – про збільшення стипендій і збільшення премії Верховної Ради в 5 разів. Це дійсно історичне рішення. Наступне. Завдяки позиції Комітету з питань науки і освіти ми вирішили питання, і Міністерства фінансів і погодились з цим, ми 69 коледжів залишили в структурі державних університетів. Тобто разом співпрацюючи з Кабінетом Міністрів України, ми повинні були зрозуміти, що не можна було, наприклад, дійсно, профтехосвіту віддавати на місцевий рівень, принцип побудови, який ми мали профтехосвіти, коледжів, технікумів, університетів, був галузевий. Ми це наклали на децентралізацію, і в результаті ми маємо проблеми. Але, дивіться, ми розвертаємось і йдемо шляхом створення великих освітніх холдингів. Тобто університети, коли за взаємною згодою з коледжами мають можливість входити в структуру університетів, і таким чином ми даємо можливість нашій молоді будувати власну освітню кар'єру в умовах великого освітнього холдингу. Тому робота ця іде. І парламентські слухання якраз нам потрібні для того, щоб ми прийняли інтегроване рішення, яке би врахувало всі позиції: соціальну, економічну, медичну і освітню. Шановні колеги, ми повинні за це проголосувати. Не проголосуємо, і далі будемо мати безсистемну, точкову політику затикання дірок, які ми сьогодні маємо і в освіті, і в медицині, і в інфраструктурі добробуту. Дякую. я хочу звернутися до народних депутатів України. Зараз ми маємо останній виступ в цій дискусії. Я дуже прошу повертатися всіх до сесійної зали, тому що за три хвилини відбудеться голосування по Постанові щодо проведення парламентських слухань. А зараз, будь ласка, народний депутат Бриченко,

Тут дискусій не повинно бути, що стосується певний ряд законопроектів, що стосується молоді, що стосується наших дітей, наших вчених, наших людей, які переймаються навчанням і бажають кращої нашої долі, кращої нашої держави. Я хочу подякувати Комітету освіти та науки, який цим переймається і робить все можливе для того, щоб були у нас школи, були у нас інститути, університети, щоб вчителі були забезпечені, викладачі, всім необхідним для того, щоб іменно вводити програму ту, яку необхідно для навчання в навчальних закладах. Ну я хочу наголосити на воєнні заклади нашої держави, які теж потрібні для нашої держави в цей час, коли Україна веде війну з "московською ордою". Тому є ряд питань для того, щоби ми теж це врахували і в майбутньому надали допомогу, починаючи фінансову, тому що викладачі, які знаходяться в воєнних інститутах, академіях, університетах, вони повинні бути забезпечені, соціально забезпечені, перш за все, тому що це офіцери, це еліта нашої держави. Тому я звертаюсь на це, це така підготовка спеціальностей спеціальностей як тактична підготовка, оперативно-тактична підготовка. Ми повинні це знати. Це офіцери, які за собою ведуть особовий склад, тому вони повинні бути всім забезпечені. Крім цього, я хотів би звернути увагу, що стосується програми патріотичного виховання, тому що це повинно бути на першому плані виховання нашої молоді. Тому ми повинні зробити все можливе, щоб це затвердити. Що стосується законопроекту 9109, це безумовно – ми повинні голосувати. І крім цього закликаю всіх

Отже, через дві хвилини відбудеться голосування по проекту постанови. І я прошу усіх голів фракцій запросити народних депутатів в зал. Прошу приготуватись до голосування. Нагадаю, до обіду ми змогли підтримати обидві постанови, які пропонував Комітет з питань освіти. І я впевнений, що ми зможемо змобілізуватись зараз. Тільки дуже важливо бути в залі, зайти в зал і приготуватись до голосування через дві хвилини, голови фракцій. Зараз заключне слово першому заступнику голови Комітету з питань науки і освіти Співаковському Олександру Володимировичу. Будь ласка. 16:51:35 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Дякую. Шановні колеги! Шановні друзі! Цей законопроект, Олег Валерійович, я дуже сподіваюсь, об'єднує всіх нас. І Радикальна партія України також доєднається до голосування, відкриє це віконечко. Шановні колеги! Ми повинні перейти до системного вирішення питань того, що відбувається з міграцією населення. Ми повинні системно вирішити питання щодо того, щоб молодь отримувала якісну освіту, якісні медичні послуги і мала доступ до відповідної інфраструктури добробуту. Якраз парламентські слухання повинні забезпечити роботу експертів, і ми повинні отримати відповідне рішення, яке повинне стати дороговказом для того, щоб ми прийняли систему законів або внесення відповідних змін до законів, яке б зупинило цю негативну тенденцію. Шановні колеги! Верховна Рада України є вищим колегіальним органом, який визначає цю політику. Я звертаюсь до вас, народні депутати, розуміючи вашу критику, розуміючи, що не все нам вдалося зробити так, як ми це бачимо. Але якраз для того і проводяться парламентські слухання, для того, щоб отримати спільну позицію, позицію, яка б дозволила нам зупинити демографічні процеси, які відбуваються в Україні. Шановні колеги! Прошу всіх прийти, проголосувати і показати українському народу, що ми дбаємо не тільки за владу, не тільки за газ, не тільки за тарифи, а ми дбаємо про те, як буде відбудовуватися наша Україна. Дякую всім і сподіваюсь, що у нас буде таке ж продуктивне голосування, яке відбулось при прийнятті постанов 9505 і 9506. Дякую всім. І слава Україні! Дякуємо, шановні колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, я прошу всіх зайняти робочі місця, прошу зайти в зал. Прошу повернутися з лож урядових на 2 хвилинки, колеги, в зал, щоб взяти участь в голосуванні. Бо потім ви не встигаєте проголосувати і мені доводиться вертатися. Я прошу, поверніться в зал. Всі, хто є в ложах, займіть робочі місця. Отже, колеги, ми завершили обговорення і я ставлю на голосування проект Постанови про парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки" (№ 9109) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Колеги, давайте підтримаємо наш комітет, прошу проголосувати, прошу підтримати проект Постанови 9109. Прошу кожного уважно і відповідально взяти участь у голосуванні, і прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримуємо, підтримуємо молодь і наш комітет освітянський, голосуємо.

За-227 Рішення прийняте. Постанова прийнята, колеги. І зараз, в мене ще прохання, ще одна постанова, теж молодіжної політики 7383 – це проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації" (7383). І це буде заключна постанова в підтримку молоді, яку ми маємо шанс сьогодні розглянути. Отже, ми переходимо до розгляду Постанови 7383. Прошу проголосувати за розгляд її за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

Знову нема волі залу на скорочену процедуру, я того не розумію. Але, добре, ми переходимо до проекту постанови 7383. І я запрошую до доповіді представника Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Величковича Миколу Романовича. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги! Ще 15 листопада 17-го року, наголошую, 17-го року, відбулися парламентські слухання про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації", це реєстраційний номер 7383. Проте, до цього часу рекомендації учасників парламентських слухань не прийняті. Рекомендації є своєрідною дорожньою картою у сфері молодіжної політики, адже учасниками слухань були подані слушні пропозиції до проекту рекомендацій щодо розв'язання ключових проблем молоді. Крім того була створена робоча група, яка доопрацювала рекомендації парламентських слухань. Ці слухання показали, що гострими проблемами для молоді залишаються скрутне матеріальне становище, незабезпеченість житлом, складність працевлаштування, відсутність належних перспектив, обмеженість доступу до якісних освітніх і медичних послуг, незадовільний стан здоров'я нашої молоді. Комітет на своєму слуханні 21 березня 2018 року – вже, шановні колеги, скоро буде рік, як відбулося це засідання – розглянув доопрацьований проект постанови та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути доопрацьований проект постанови в першому читанні та прийняти його в цілому. Шановні колеги! У зв'язку з тим, що протягом тривалого часу Верховна Ради ніяк не може проголосувати цей проект рекомендацій і навіть розглянути його, необхідно замінити терміни виконання деяких доручень Кабінету Міністрів України. Зокрема, у пункті 2 постанови слова "1 вересня 2018 року" замінити словами "1 червня 2019 року". В підпункті 1 пункту 2 рекомендацій у першому та другому абзацах слова "до 1 травня 2018 року" замінити словами "до 1 травня 2019 року".

і прийняли сьогодні Постанову про Премію Верховної Ради – це молодим ученим. Знову ж таки, ми прийняли постанови про збалансування розвитку людського капіталу в Україні це завдання освіти і науки. І я думаю, що це ще раз говорить, що немає в нас другорядних і парламентських слухань, і законопроектів, є всі головні. І саме сьогодні ми почули нашого заступника, першого, голови комітету, це Миколи Величковича, що з 17-го року ми ніяк не можемо дати раду саме цим парламентським слуханням, які відбулися у нас. І тому питання формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації це є також досить і досить важливим. От давайте згадаємо ці парламентські слухання, де проводив наш комітет. Насамперед ми бачили, скільки народних депутатів виступали і прийняли участь майже з кожної фракції, можливо, даже по 2-3 депутати виступали по даному питанню. Досить багато прийняли участь це з місцевих органів виконавчої влади, із місцевого самоврядування, виступали також громадські, релігійні організації. Адже в умовах децентралізації ми повинні все-таки дати толк молоді, щоб молодь зрозуміла, як себе вести в даних умовах. Звичайно, молодь повинна, насамперед, це робити все, щоб в умовах децентралізації змогли місцеві депутати приділяти багато уваги для неї, тому що ми знаємо прекрасно, коли вже передаємо всі кошти, майже всі кошти на місця, і вже не буде фінансування різних програм для молоді зверху донизу, а саме на місцях повинні вирішувати керівники окремих територіальних громад і інші. Тому я думаю, що слід сьогодні досить звернути увагу на це і прийняти відповідне рішення і накінець-то з 17-го року ми повинні сьогодні проголосувати за даний проект постанови. Я думаю, що ми сьогодні повинні сконцентрувати весь зал і так само, як по освіті, так само сьогодні повинні ми проголосувати і за даний проект постанови. Тому я закликаю всіх одноголосно проголосувати, всі фракції. Дякую. Дякую. Нагадаю, що пан Іван висловив позицію "Блоку Петра Порошенка". І зараз від фракції "Самопоміч" Анна Романова представить позицію. Будь ласка, пані Анна. Шановні колеги, шановний народе України, я представлю позицію фракції "Самопоміч". Безсумнівно, ми будемо голосувати і підтримувати ось ці рекомендації парламентських слухань. Але я хочу зауважити, що, уявіть собі, – я звертаюся якраз до телеглядачів і тих, що слухають зараз, – саме проблеми молоді ці рекомендації, Верховна Рада не може зараз проголосувати за них вже рік. Більше того, різні законопроекти, що стосуються молоді, у Верховній Раді восьмого скликання були або провалені через те, що вони виставлялися на порядок денний якраз у середу, коли немає голосів, або взагалі не дійшли навіть до обговорення у залі. Чому так складається? З одного боку всі кажуть про молодь, про старіння населення, про те, що вся молодь виїжджає, а з іншого боку це не відображається у парламенті. Я розкрию невеликий секрет, тому що порядок денний, він формується за якими принципами? Перший принцип – це так звані обслуговування інтересів, бізнес-інтересів владної верхівки. А другий принцип, це особливо актуально перед виборами, – це запит на популістські закони для того, щоб вгодити якраз електорату – не людям, а електорату, які прийдуть і за якийсь популістський закон проголосують. Низька частка молоді, на жаль, через своє розчарування на сьогодні політично активна. І вже прорахували політтехнологи, які обслуговують нинішню владу, що мало молоді прийде на вибори. Тому і рекомендації цих парламентських слухань, і законопроекти, які захищають нашу молодь і створюють для них умови для життя в рідній країні, вони відкладаються. Ось в чому секрет того, що оця Верховна Рада провалює всі законопроекти потрібні для майбутнього нашої держави. "Об'єднання "Самопоміч" за те, щоб слова не розходилися з ділом, і якраз за те, щоб порядок денний формували ті законопроекти, які створюють стратегію успішного майбутнього нашої країни і взагалі існування нашої країни, а не формували якраз ті закони, які обслуговують бізнес-інтереси сьогоднішньої владної верхівки. Дякую. Дякуємо, шановна пані Анна. І, будь ласка, від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок передає слово Івану Крульку. Будь ласка, пане Іване. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Безумовно, цю постанову потрібно проголосувати, і фракція "Батьківщина" буде її підтримувати. Хоча, давайте скажемо відверто, це є більш декларативна річ, аніж реальна і практична. Я хочу нагадати, що справжня підтримка молоді в умовах, як тут написано, децентралізації була би в тому випадку, якщо би парламент підтримав законопроект про створення і функціонування молодіжних центрів. Коли ті клуби молодіжні, які ще за радянських часів були набудовані і не функціонують, отримали б нову можливість через мережу молодіжних центрів, коли би ми формували дійсно державну молодіжну політику відповідно до вимог і стандартів, які висуває Рада Європи, і коли мобільність молоді забезпечувалася б не шляхом виїзду української молоді за кордон і більше ніколи неповернення в Україну, а шляхом приїзду до України молодих людей з Європи, з Європейського Союзу, які би відкривали для себе Україну, і це була б справжня європейська інтеграція для нашої держави. Що насправді турбує молодь? Молодь турбує вирішення трьох питань: питання доступної і якісної освіти, питання першого робочого місця і роботи і питання житла. І я хотів би зараз задати питання, а які програми для молодіжного житлового кредитування у нас працюють? Жодних. А чи є сьогодні можливість у молодої людини розпочати власний бізнес і отримати кредит під 3-5 відсотки на те, щоби мати можливість себе реалізувати в Україні? Ні, немає жодних можливостей, жодних кредитів. А чи є можливість сьогодні у молодої людини отримати робоче місце з належною оплатою праці? Теж немає такої можливості. І що, як молодь відповідає? А молода людина відповідає одним – вона бере валізу і виїжджає за кордон. І більшість таких молодих людей більше ніколи до України не повертаються. Тому можемо ми проводити слухання чи в умовах децентралізації, чи без децентралізації, але до того часу, допоки реальні державні програми стосовно житла, стосовно першого робочого місця, стосовно молодіжних кредитів на те, щоби вони могли розпочати свій бізнес і стартапи не буде реалізовано на практиці, до того часу молоді люди і далі будуть виїжджати з України. Тому я переконаний, що тільки ті програми, які пропонує "Батьківщина", які пропонує Юлія Тимошенко стосовно того, щоби молоді люди поверталися до України і мали можливість себе реалізувати, можуть дійсно реально молодіжну політику втілити в життя на практиці, а не в теорії і не декларативно. "Батьківщина" буде голосувати, але і буде змінювати підходи до молодіжної

можливостей і умов роботи в парламенті, на те, що їм не дали можливість з трибуни представити позицію фракції, зокрема, і "Блок Петра Порошенка", і інші фракції на це нарікають. Радикальна партія Ляшка просить, вона звичайно має повне право на виступ. Будь ласка, з місця, хто буде виступати? З місця, будь ласка. (Шум у залі) Рівні можливості… Рівні права і можливості… І не ваш приватний парламент і не ваша приватна трибуна. (Шум у залі) Ви не маєте права також зривати роботу парламенту. Будь ласка, з місця, Олег Валерійович Ляшко. Включіть, будь ласка, мікрофон на його робочому місці. Дякую.

закінчили ваш виступ? Будь ласка, з місця ще раз. Три хвилини, будь ласка. Увімкніть мікрофон. Мікрофон увімкніть, будь ласка, місце Олега Валерійовича Ляшка. Три хвилини. І ще 30 хвилин для репліки. 3,5 хвилини. Будь ласка.

Передумав Олег Валерійович виступати. Шановні колеги, ще є бажаючі від груп і фракцій виступати? Ні. Я прошу записатися, будь ласка, від народних депутатів України. Прошу. Я прошу записатися від народних депутатів України.

Будь ласка, народний депутат Німченко. Шановний пане Німченко, я маю принести вибачення за те, що ви не можете виступити з трибуни зараз. Прошу з місця, будь ласка. Дякую. Доброго дня. По-перше, я вибачаю Олегу, я вибачаю все, як йому не вибачить. Питання одне, якщо ви виносите це на повістку дня, то я хотів би сказати, що на сьогоднішній день ці питання, які ставляться, потребують не просто дискусійного обговорення, а регулятивного законодавчого врегулювання, ну, як мінімум, підзаконними нормативними актами. І тому, коли ми ведемо мову про любі ті постанови, які виносяться на розгляд Верховної Ради, ми повинні виходити на предмет його дієвості і доцільності. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день в І кварталі 19-го року, виходячи з цієї стратегії, яка є у нашій державі, нульової, що можна врегулювати цією постановою? Це просто

Я дуже хотів би з цього приводу, щоб все-таки Верховна Рада визначалась і в майбутньому про те, що у нас залишилось мало часу, і ми повинні однозначно виходити з того, що якщо на сьогоднішній день любе питання, яке виноситься на розгляд Верховної Ради, немає ніяких ні юридичних наслідків, тим більше ні політичних наслідків, вони не можуть бути винесені на розгляд Верховної Ради України. Не може бути виносити ці питання. Ми просто торрічеллієву пустоту законодавчих ініціатив заповнюємо не знаємо чим політичною тріскотнею, політичною говорильнею. І ми нічого не бачимо, як тут і підтримати тих наших колег, які там стоять і вимагають те, що "Опозиційний блок" давно настоював, що, друзі, ми домовилися, давайте ми приймемо постанову про те, щоб припинити тарифний геноцид. Так "Опозиційна платформа" називає такі дії органів влади. Так давайте приймемо і підтримаємо, що це стоять. Народ це розцінить – чи популізм, чи інше. Але якщо ми вмісті і ми гуртом, то ми це можемо вирішити. І тому я хотів би предметні дискусії в Верховній Раді і доцільне вирішення питань. Спасибі. "Опозиційна платформа – За життя". Дякуємо. І наступний виступ – народний депутат Мельниченко. Шановний колего, ви, на жаль, не можете виступити з трибуни, вона заблокована. Прошу вас з місця виступити. Будь ласка. 17:22:13 МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. Мені дуже жалко, що в мене такої можливості, що Радикальна партія заблокувала сьогодні трибуну. Але, як кажуть, і з місця можна доносити свої думки. Мені приємно, що сьогодні… я не згоден з нашим колегою, який сказав, що ми сьогодні

український парламент, не будемо приділяти увагу нашій молоді, у нас не буде в майбутньому ні тарифів, ні держави і нічого іншого. І тому це дуже важливі речі. Мені приємно, що сьогодні ми знайшли час. Молодь – це наше майбутнє. Молодь наша розумна, гарна. Так, сьогодні вони бачать себе дехто за кордоном, багато молоді працює за кордоном, але я впевнений, що прийде час, і ми як політики зробимо все, щоб наша молодь вернулася, набравшись досвіду, і розбудовувала нашу державу, а ми всі хочемо, щоб наша молодь, наші діти, наші внуки жили в європейській сильній державі. Як я говорю, ми, декларуємо, що ми йдемо до Європейського Союзу, я вірю, що ми туди прийдемо, але коли і який буде тоді Європейський Союз, ми цього не знаємо. Але те, що ми будемо робити все, щоб стандарти європейського життя прийшли на нашу рідну землю, в нашу Україну – це правда. Сьогодні у нас є багато проблем. фактично знищено те, що було при Радянському Союзі, гуртки, секції, не зовсім знищені, вони у багатьох містах є, але цьому треба приділяти більше уваги, треба молодь забрати з під'їздів, забрати їх від пива, цигарок, зайняти їх спортом. На це велику увагу звертають мери наших міст, децентралізація теж дала поштовх цьому процесу. І я впевнений, що більшість нашої молоді – це розумна, розумна, сильна, патріотична молодь, на яку ми можемо покластися, і якій ми передамо сильну, я впевнений, сильну європейську державу в їхні руки. І в майбутньому вони будуть і народними депутатами, і міськими головами. Можливо, ще на той час буде і Радикальна партія, можливо, вони будуть і членами Радикальної партії, ми цього не виключаємо, інших партій, але я впевнений, що разом ми зробимо так, що наша молодь схоче і буде жити в нашій державі і віддасть всі сили для того, щоб збудувати нашу державу. І ще раз закликаю всіх підтримати нашу молодь, підтримати нашу державу. Працюємо, вчимось і багато гарних справ зробимо разом. І все буде добре. Дякую.

імені, від нас всіх хочу звернутися до депутатів Верховної Ради. Шановні колеги, я вас прошу не займатися популізмом, коли обговорюється питання молоді, нашого майбутнього. Тому ми повинні зробити все можливе для того, щоб ці питання, які стосуються нашої держави, які стосуються нашого майбутнього, нашої армії ні в якому разі не використовуватись, будемо говорити, в своїх особистих інтересах. А зараз, що стосується суті певного законопроекту. З метою забезпечення ефективності реалізації державної молодіжної політики в умовах децентралізації потрібні пріоритетні напрямки: перше – забезпечення молоді житлом; забезпечення доступності для молоді якісної освіти; підтримка інвестицій потенціалу молоді; популяризація здорового та безпечного способу життя. Що стосується цього питання, в кожній школі повинні бути спортивні гуртки і не іменно на певних інтересах, що стосується складання за певні кошти, коли тренера приходять для того, щоб тренувати молодь, для того, щоб була здорова наша нація і їх обкладають певними коштами для того, щоб вони платили, а для того, щоб це повинно бути безплатно і цим тренерам ще додатково треба оплачувати і поставити в штат як в школах, так же само в навчальних закладах. Потрібно, перш за все, підтримка талановитої молоді, підтримка молодих людей, які перебувають у складних життєвих обстановках, розвиток молодіжної інфраструктури, підтримка об'єктів молодіжної та спортивної інфраструктури і відповідних практик… у сільській місцевості – це саме найважливіше. Ми не повинні забувати сільські місцевості, школи сільської місцевості, які потребують, перш за все, що стосується розвитку наших талановитих дітей. І кроме цього, що стосується патріотичного виховання нашої молоді – це повинно бути на першому місці. Шановні колеги, ми повинні цим не нехтувати, а зараз зайти до сесійної до сесійної зали і проголосувати за ці законопроекти, які потрібні нашим майбутнім поколінням. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний колего. Наступний виступ – народний депутат пан Кіраль передає слово шановній колежанці пані Олені Сотник. Пані Олена, ви маєте з місця

партії роблять заміри своїх рейтингів, якраз партія "Самопоміч" зробила нещодавно велике опитування і саме молоді віком з 18 до 35 років для того, щоб визначитися все ж таки, що ж є на сьогоднішній день ключовими проблемами. Тому що ми вважаємо, що від'їзд молодих людей і фактично втрата Україною, як сьогодні дехто зазначив, майбутнього, насправді молодь – це теперішнє. Це є велика загроза не тільки для держави, це є велика загроза, в тому числі для економіки країни. Я нагадаю, що на сьогоднішній день у нас молодих людей віком від 18 до 29 – 6 мільйонів офіційно. Я думаю, що неофіційно ця цифра можливо навіть вдвічі менша. В той же час ми маємо пенсійного віку або передпенсійного віку 13 мільйонів. Тобто це майже вдвічі більше. Це означає, що вже на сьогоднішній день Україна переживає серйозну проблему, пов'язану з тим, а хто взагалі в майбутньому буде працювати і створювати той валовий внутрішній продукт, який має забезпечити добробут, в тому числі і забезпечити стабільне майбутнє для країни і для тих людей, які в ній проживають. Тут було зазначено про те, що ми маємо прийняти постанову, в якій дуже багато загальних слів, і що Верховна Рада зробила велику послугу молоді, що вона сьогодні про неї розмовляла. Так я вам скажу, що від Верховної Ради саме залежить внесення, наприклад, в бюджет країни конкретних цифр. Наприклад, на державну програму молодіжного житла. За 5 років останніх 277 сімей, молодих сімей з цієї програми отримало фінансування, в той час як в черзі стоїть 111 тисяч громадян. Порівняйте ці цифри. За 5 років всього 277 сімей. В той же час державний бюджет ні в цьому, ні в минулому році, не дивлячись на численні поправки, в тому числі і "Самопомочі", не був збільшений ні на копійку. СБУ, прокуратура, правоохоронні органи, весь силовий блок за останні 5 років зріс втричі, а в деяких випадках у п'ять разів. І це означає, що у Верховної Ради немає бажання, немає бачення того, що молодь є пріоритетом. І тому припиніть прикриватися просто постановами і рекомендаціями слухань. У нас є реальні механізми, ми їх не використовуємо і тим самим ми показуємо молоді своє ставлення до них. І я вважаю, що допоки Верховна Рада не почне приймати абсолютно конкретні рішення, які примусять або покажуть хоча б шанс для молоді залишитися в цій країні, не маємо ми морального навіть права обговорювати це і прикриватися рекомендаціями. Дякую. Від "Народного фронту" до слова запрошується Величкович Микола… Ой, вибачте, від депутатів. Я перепрошую. Зараз я включу від депутатів. У мене можливо не та система включена. Ні, від депутатів наступний – Величкович. Подивіться, так же ж? Величкович Микола Романович, будь ласка. 17:31:40 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. Шановні колеги! Я хотів би нагади, що формат парламентських слухань – це одна з форм депутатської діяльності. Саме під час парламентських слухань ми в цьому сесійному залі маємо можливість почути наших громадян. Адже ми часто говоримо про те, що треба слухати громадян. І саме парламентські слухання – це та форма, коли у сесійному залі, коли з трибуни Верховної Ради будь-який громадянин учасник парламентських слухань має можливість висловитися і донести свою думку, не цензуровану політичною якоюсь позицією. Тому ці рекомендації, які ми зараз з вами затверджуємо, це результат саме тих виступів, тих позицій, які ми чули від молодих людей у цьому сесійному залі. Хотів би нагадати, що саме це надзвичайно важливо, тому що саме через такі позиції ми формуємо наші політичні позиції, які формуються потім у закони. Я б хотів сказати, щоб ми недооцінювали парламентські слухання. Адже парламентські слухання вони вказують, як своєрідна дорожня карта, для політиків, це є і для всього державного апарату. Тому, шановні колеги, я звертаюся до вас, в незалежності від фракцій, політичних уподобань. Ви знаєте, у нас в комітеті, коли ми працюємо над якимись проектами, ми політичні уподобання свої відкидаємо в сторону, тому що для нас важливо одна державна політика – це політика, яка стосується молоді. І ще хотів би сказати, що наш комітет неодноразово саме в середу ставив різні законопроекти, і вони проходили. Тому що позиція комітету підтримана залом, що молодь, спорт, проблеми сім'ї і дітей, є поза політикою. І давайте ми так будемо формувати, щоби наша політика, яку ми формуємо в цьому залі, щоби наші законопроекти, постанови, йшли якраз в інтересах людей. В даному випадку, я звертаюся ще раз до всіх, відкинути усі політичні розбіжності і зосередитися над підтримкою цієї постанови. Я хотів би звернутися до наших колег, які зараз мають свою позицію, висловлюють свою позицію біля трибуни трибуни Верховної Ради. Давайте під час голосування ви проявите свою позицію через підтримку молоді, натиснувши зелену кнопку і сказавши молодіжній політиці "так". Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. І заключний виступ – Каплін Сергій Миколайович, колеги. І прошу усіх заходити в зал, це заключний виступ, і я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів в зал. Будь ласка. Шановні колеги, ми зараз з вами вислухали кілька виступів, а я отримав кілька повідомлень від молодих людей і кілька дзвінків. І реакція їх дуже проста, молодіжна: шо ви гонітє? Про що ви говорите? Про які слухання? Поділіться з молоддю грошима, які ви мільярдами витрачаєте на абсолютно неприродні для держави, яка знаходиться в стані соціально-економічної кризи кризи і війни. Заберіть гроші у фракцій, політичних партій, які присутні в парламенті, – це біля мільярда гривень. Які витрачають не на розвиток своїх партій, не на просування своїх відсутніх ідеологій, а витрачають передусім на свою політичну рекламу і популізм. За ці державні гроші, вийняті із кишені простого українця, вони вішають бігборди, вони знімають рекламні ролики, радіоролики, вони купують цілі розвороти в газетах і журналах, обдурюючи простих людей. Зменшіть розмір фінансування на фантомні районні і обласні державні адміністрації, які вже років 15 чи 17 не розуміють, чим вони займаються. Чому вони бігають з одного кінця коридору в інший, переносячи ті чи інші папірці? Витратіть ці гроші на розвиток молодіжної культури, на мистецтво, на спорт, на підтримку здоров'я молодих людей. Заберіть у "Нафтогазу України" ті мільярди, десятки мільярдів, які вони кладуть собі в кишеню після того, як оббирають оброком простих українців – вчетверо підвищені тарифи, і віддайте ці гроші молоді. Дайте гроші молоді на підтримку створення нових робочих місць, на гарантію першого робочого місця, формування цілих майданчиків, цілих кластерів в різних містах і регіонах нашої держави для молодіжного житлового будівництва. Дайте молоді гроші для того, щоб вона займалася молодіжним підприємництвом, навчіть молодь брати кредити і управляти стартапами. Зробіть так, аби молода людина була дійсно реальним новим пріоритетом для української держави. Не, вибачте, просирайте ці гроші на всякі фестивалі, конкурси, програми розвитку лідерства, якого ніколи не було ні у Верховній Раді, ні у Кабінеті Міністрів України, поверніться, врешті-решт, обличчям до простої людини, до молодої людини. Згідно останніми дослідженнями, звичайна сім'я, домогосподарство, живе приблизно – вся сім'я, вдумайтеся! в середньому на 7 тисяч гривень, це батько, мати, молода людина, яка приносить додому, у хату свою зарплату, разом заробляють 6-7 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чим батьки можуть допомогти молоді? Завдання держави сьогодні по-батьківські з усім серцем, з усією відкритою душею допомогти молодій людині, підтримати її. А всі ці профанації, папірці, вони, врешті-решт, ляжуть в одне звичайне традиційне місце – на гвіздок у туалеті. Отже, колеги, обговорення ми завершили. Зараз заключне слово – Величкович Микола, одна хвилина, чи там просить дві хвилини, і переходимо до голосування. Я прошу вас всіх, колеги, зайти в зал, ми протягом дня демонстрували єдність по питаннях, які стосуються молоді, освіти і підтримки української молоді. Я сподіваюся, всі зараз в зал, і ми підтримаємо цю постанову. Я прошу всіх запросити в зал. Будь ласка, заключне слово – Микола Величкович. Шановні колеги, поки зараз заходять в зал наші колеги, я хотів би ще раз звернутися до всіх. Незалежно від фракцій, політичних вподобань, сьогодні ми затверджуємо ті речі, які звучали в цьому сесійному залі. Я хотів би повторити, що саме молодь, яка висловлювала ті питання, ті проблеми, про які ви зараз говорите, і саме те, що вони говорили, часто і ви говорите, але нам надзвичайно важливо, щоб та позиція молоді, яка звучала в цьому сесійному залі і яку транслювали по всій країні, була відображена в цьому документі – саме в рекомендаціях парламентських слухань. Тому я звертаюсь до всіх, зараз давайте змобілізуємося, підтримаємо наших молодих людей, тому що інакше чи буде кожен, хто не голосує, буде мати моральне право йти і говорити про якісь молодіжні проблеми і ставити питання, чому влада або опозиція їх не вирішує. Я вважаю, що ми повинні всім парламентом зараз, всією Верховною Радою проголосувати, натиснувши зелену кнопку, і сказати молоді: ми вас чуємо, ми розуміємо ваші проблеми. Навіть, якщо зараз ми не можемо їх вирішити, але ми бачимо, що треба це вирішувати і ми собі ставимо дорожню карту, як це повинно робитися. В цих парламентських слуханнях ми поставили проблеми, ми озвучили, яке міністерство повинно за них турбуватися. І там стоять також контрольні моменти до кожного міністерства, міністрів і місцеві територіальні громади мають це контролювати. Звертаюсь до всіх: давайте проголосуємо і підтримаємо нашу молодь. Слава Україні! Дякую вам. Отже переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайняти місця. Будь ласка, заходіть в зал, займайте робочі Отже, колеги, займіть робочі місця. Я прошу всіх приготуватись до голосування. Заходіть в зал, колеги. Хто в ложах, поверніться в зал. Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації" (№ 7383) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Підтримуємо, колеги. Підтримуємо українську молодь. Голосуємо.

172, колеги. Шкода, щось у нас цілий день йшли позитивні голосування… (Шум у залі) Не встигли. Дякую, колеги. Отже, колеги… Отже, колеги, це дуже прикра позиція. Я поставлю раз на повернення. Колеги, я прошу проголосувати за повернення до проекту Постанови 7383. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

На жаль, колеги. Колеги, я звертаюсь до комітету перевнести постанову, згідно закону, це дозволено, і ми зможемо її розглянути. Дуже прикро, але я змушений оголосити, що Постанова 7383 відхилена. колеги, до мене звернувся комітет, що проект Закону 6656 не ставити під ризик сьогодні. І, очевидно, в тому є логіка. Я можу ставити тільки ті закони: або друге читання, або постанови. І я зараз ставлю на голосування другий закон, який є в другому читанні, 2431 це проект Закону про внесення змін до законодавства про захист економічної конкуренції щодо визначення органами Антимонопольного комітету України розміру штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Колеги, я дуже сподіваюсь, що в середу комітети доопрацюють, і ми зможемо затвердити порядок денний. На жаль, сьогодні я можу ставити або постанови, або друге читання. Тут комітет згоден, підтримав. Це друге читання, тут всього кілька правок, небагато правок, ми його можемо розглядати. І я запрошую до доповіді представника Комітету з питань економічної політики Вікторію Пташник. Будь ласка, прошу доповідати. Авторів поправок прошу приготуватися. Вікторія Пташник попросила трошки більше часу. Прошу дати не 3, а 5 хвилин. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги! Я хочу звернути вашу увагу, що цей законопроект якраз сприятиме запровадженню принципів пропорційності, правової визначеності та недискримінації у діяльності органів Антимонопольного комітету України, а також підвищить прозорість і передбачуваність правозастосовчої практики для суб'єктів господарювання. Що є найважливішим у цьому проекті? Це те, що після його прийняття, я сподіваюсь, органи Антимонопольного комітету при визначенні розмірів штрафів за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції будуть використовувати методику з розрахунку штрафів, власне, за порушення конкуренційного законодавства. Я хочу сказати, що цей законопроект ми подавали ще у 2015 році, коли ні про яку методику розрахунку штрафних санкцій навіть не йшла мова. Більш того, наше законодавство на сьогоднішній день передбачає досить високі штрафні санкції за порушення конкуренційного законодавства, але яким чином вони рахуються, було завжди незрозуміло. Крім того, колишнє керівництво ніколи не хотіло запроваджувати ніякі методики якраз для того, щоби мати змогу домовлятися з певними суб'єктами господарювання і накладати такі штрафні санкції, які їм будуть вигідні. Але незважаючи на це, на сьогоднішній день Антимонопольний комітет свою методику розрахунку штрафних санкцій розробив та затвердив, але на сьогоднішній день вона не є нормативно-правовим актом. Тобто це – виключно добра воля Антимонопольного комітету, завтра він може її скасувати, змінити в такий спосіб, як це їм буде вигідно. нещодавно практику Антимонопольного комітету, і на жаль, дуже, як на мене, невдалі рішення, які стосувалися, в тому числі, невизнання монополістами компаній, які належать окремим олігархам, мені … як на мене, це не сприяє розвитку конкуренції на території України і точно не робить наш ринок більш привабливим. Саме тому я буду вас просити прийняти цей закон і, власне, зробити так, щоби методика розгляду... розрахунку штрафних санкцій, що накладається за порушення конкуренційного законодавства, щоби вона стала нарешті нормативно-правовим актом, щоби комітет Антимонопольний був зобов'язаний прийняти таку методику. Більше того, в нашому законопроекті ми вказуємо які мають бути принципи застосовані під час того, як Антимонопольний комітет буде це розраховувати штрафи. Також ми хочемо, щоби Антимонопольний комітет був зобов'язаний, знов таки, вести розслідування в справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладати такі штрафи, які будуть чітко встановлені нормативно-правовою базою. Тому що, ви розумієте, коли окремі олігархи можуть приходити до окремих працівників і домовлятися якраз за свою позицію і або отримувати незначні штрафні санкції, або навпаки – виходити сухими з води, це однозначно

який, маючи ринкову владу, відповідно створює, порушує конкуренційне законодавство, створює картелі на ринках і внаслідок чого ми з вами – споживачі купуємо товари за завищеними цінами, купуємо ті послуги, які нам нав'язуються олігархами, а не ті, які ми обираємо

Дякую. Пропозиції до цього проекту були обговорені на робочій групі, розглянуті на засіданні нашого Комітету з питань економічної політики за участі представників і Мінекономіки, і різних громадських професійних організацій, і в тому числі представників Антимонопольного комітету. Більшість пропозицій були враховані, тому я дуже сподіваюся сподіваюся на вдале голосування. Я дуже сподіваюсь, що на цей раз депутати, які, на превеликий жаль, в парламенті представляють олігархів, все ж таки не будуть займатися блокуваннями трибуни, не будуть виходити з сесійної зали, не будуть ще якісь інші причини шукати для того, щоб не голосувати, підтримають цей законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, по правках. Правок є небагато, правок є небагато. Я буду називати всіх авторів правок, автори будуть піднімати руку. Автори будуть піднімати руку, і на підтвердження теж будуть піднімати руку. Але по веденню правок – буде вести голова комітету Іванчук Андрій Володимирович. Будь ласка, одну хвилину для зачитання рішення. І потім авторів правок прошу приготуватись. Будь ласка, Андрій Володимирович. Шановний пане Андрій Володимирович, Комітет з питань економічної політики розглянув законопроект 2431, який був відправлений на повторне друге читання, і 1 червня 2016 року (протокол засідання номер 35) ми розглянули всі поправки на повторному другому читанні, більше половини врахували. І комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому з урахуванням зауважень ГНЕУ, які в робочому порядку були надані на засідання комітету, це суто технічного характеру. І всі 12 з 19 поправок враховані частково. І тому просимо підтримати даний законопроект в редакції комітету, В редакції комітету в другому читанні і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до правок. Я буду називати правки. Хто з авторів хоче їх підтвердити та поставити на підтвердження по цій правці прошу шляхом підняття руки. 1-а. Не наполягає. 1-а.

Доброго дня, шановні колеги. Я хотіла би подякувати Вікторії Пташник за те, що вона тримає на контролі взагалі діяльність Антимонопольного комітету. Дійсно, щодо цієї правки я хотіла, щоб Вікторія ще раз пояснила, чи дійсно, після цієї правки, яка врахована, Антимонопольний комітет буде мати можливість втілювати прозорі штрафні санкції, щоб не було таких зловживань, що він, наприклад, знижує олігархам чи, скажімо, не враховує. Останній приклад діяльності Антимонопольного комітету в кінці грудня цього року. Хочу нагадати, що Антимонопольний комітет чомусь не знайшов підстав для визнання групи компаній ДТЕК Ахметова, яка займає монопольне, домінуюче становище на ринку генерації електроенергії. Виникає питання: Антимонопольний комітет діє що, в інтересах Ахметова? Може його так перейменувати і Ахметов зуміє фінансувати деякі політичні партії, які потім блокують трибуну і не дозволяють Україні рухатися до європейського євроатлантичного напрямку. Тому – до Вікторії Пташник. Ця поправка дозволить Антимонопольному комітету, дійсно, бути підзвітним і не працювати в інтересах олігархів? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви на голосуванні наполягаєте, пані Ганно? Добре. 30 секунд, репліку. Будь ласка, пані Вікторія. – пропорційність. І ми пояснюємо в поправці, що означає саме цей принцип, недискримінація – також пояснюємо і розумність. І далі говоримо про те, що розмір штрафу визначається шлях якраз обрахування його базового розміру відповідно до порядку… Дякую, пані Вікторія. 2 правка. Не наполягають. 3 правка. Сергій Каплін, будь ласка, Шановні глядачі, співвітчизники, я хочу наголосити, про що йде мова. Мова йде про те, як працює національний інститут контролю за олігархами і процесу деолігархізації в країні. І от якраз правка номер 3… виникає у нас надзвичайно великі сумніви. Ті коми і крапки, які наставлені без будь-якої граматичної, стилістичної логіки, я вже не кажу про засади нормативно-правового регулювання, фактично спотворює, робить нікчемною цю норму, а таким чином унеможливлює взагалі далі по закону боротьбу з олігархією. Я вимагаю, щоби ми цю правку, я як юрист вимагаю, щоб ця правка була поставлена на підтвердження у зал парламенту, і щоб усі фракції висловили свою чітку позицію щодо повноцінності або нікчемності, юридичної нікчемності даної правки. Прошу поставити правку на підтвердження.

української граматики я готовий посперечатися. Якщо ми можемо провести незалежний іспит пана Капліна і мій з української граматики, але щоб ціна цього іспиту і перемога була мандат українського парламенту. Тоді ми можемо поговорити, де треба ставити кому. Я вважаю, що Вікторія Юріївна внесла дуже правильну

хто підтримує 3 правку, прошу проголосувати. Голосуємо. Комітет підтримує її.

Візьму на себе сміливість як юрист, шановний пане Іванчук, зауважити, що даний законопроект написаний і зараз реалізовується через голосування як абсолютно неконституційний. Тут буквально через норму закладені умови і можливості для самостійного, в рамках закону, спираючись на окремі норми, трактування конституційних норм. Я конкретно щодо цієї правки кажу про можливість встановлювати штрафи поза компетенцією, юрисдикцією судів. Це є абсолютно ненормально, коли ми одним законом переписуємо фактично вимоги Конституції подібні речі регулювати в судовому порядку. Більше того, подібна практика створює надзвичайно небезпечний прецедент, коли ми, депутати Верховної Ради України, зможемо через прийняття тих чи інших законодавчих актів фактично нівелювати конституційні норми. І тому я вимагаю поставити на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю на підтвердження. Пане Андрій, добре. Вибачте, голова комітету дає коментарі по правкам. В нас правок було небагато, я думав, ми швидко пройдем. Я дуже прошу лаконічно, Андрій Володимирович. як юрист, пан Каплін, вам повідомляю, що в нас є Головне науково-експертне управління і воно не вбачає порушення Конституції. А ви можете переконатися, 45 наших колег і ви маєте право звернутися до Конституційного Суду і тільки він може визначити, дані ваші норми, відповідають вони українській Конституції чи не відповідають. Дякую. Прошу підтримати поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на підтвердження 5 правку. Хто її підтримує, прошу голосувати. Комітет її підтримує. Будь ласка. За-81 Рішення не прийняте. 9 правка. Не наполягає автор.

С.М. 8 правкою так само створюється унікальний безпрецедентний для європейського права прецедент, коли окремою нормою окремого закону практично переписується Конституція, її конституційні норми. І я наполягаю, щоб така правка була підтверджена або не підтверджена позицією більшістю народних депутатів України, які знаходяться в залі. Це перше. Друге. Шановний пане Іванчук, у наступному скликанні, я переконаний, у нас буде мінімум 45 депутатів, і ми, наша політична сила Соціал-демократична партія зможе… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я казав: політичної агітації не треба робити в залі парламенту. Я дуже коректно і однаково до всіх. Будь ласка, одна хвилина, Іванчук. Я хочу повідомити нам лишилось буквально три правки. Ми продовжимо засідання до завершення правок. Але я прошу всіх бути дуже лаконічними. Будь ласка, Іванчук. Шановний пане Голово, по-перше, я хотів би сказати всім депутатам, що я всіх буду радий бачити у наступному скликанні українського парламенту і попрацювати. Але, пане Голово, у зв'язку з тим, що пан Каплін… з закону ці дві поправки вийшли, я прошу не підтримати, без цих поправок Вікторії Пташник як ключових, даний законопроект. Тому прошу ставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, перше я поставлю 8-му правку на голосування, на підтвердження. Хто її підтримує прошу голосувати. Голосуємо.

За-56 Рішення не прийняте. І, колеги, таким чином ми фактично завершили обговорення закону. І ми можемо переходити до голосування. Я прошу усіх зайти в зал приготуватись до голосування. Отже, колеги, я ставлю на голосування проект Закону номер 2431 за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

відхилено. Колеги, я хочу до всіх звернутись, бо багато хто відчув, що вже вибори почались, у нас тут робота в парламенті, вибори – поза парламентом, є передбачені форми: форми кліпів, зустрічей з трудовими колективами, зустрічі на фронті – там їдьте у вільний від роботи час і агітуйте. Тут робота українського парламенту. Колеги, я закликаю всіх наступні дні бути на робочих місцях. Я нагадую, що в четвер у нас будуть надважливі закони про включення до Конституції нашого стратегічного напрямку в ЄС і в НАТО. Я вважаю неприйнятним, щоб якимось чином політичні дискусії і перегони президентські змогли вплинути на наше голосування в залі. Я прошу всіх і завтра, і позавтра трошки пригасити емоції, бути в залі і приймати участь у роботі Верховної Ради України. Це відповідальність кожного з нас. Коли ми йшли на вибори, ми давали обіцянку перед нашою громадою, перед українцями. Тому, колеги, я прошу, щоб в наступні дні і завтра, і позавтра у нас була максимальна мобілізація в залі. Зараз вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра о 10 годині всіх чекаю в залі для продовження нашої роботи. Дякую. До Дякую.